**Friščić, Josip (HSS)** I sada prelazimo na 5. točku dnevnoga reda: - Prijedlog godišnjeg obračuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu; Vlada Republike Hrvatske podnijela je Prijedlog godišnjeg Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu na temelju članka 128. stavak 6. Zakona o proračunu. Prijedlog akta primili ste u pretincima. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješće sa sjednice Odbora ste primili na sjednici. U ime predlagatelja za riječ se javlja državni tajnik, gospodin Zdravko Marić. Izvolite tajniče.

Prije nego što krenem na neke od brojki iz proračuna dozvolite mi ukratko se samo nadovezati na raspravu iz prethodne točke, dakle, samo ponoviti neke od ovih najvažnijih makroekonomskih pokazatelja koji su na neki način temelj i stvaranja, na neki način i izvršavanja proračuna. U svakom slučaju u uskoj su vezi. Dakle, u 2007. godini, treba ponoviti da je gospodarski rast iznosio 5,6% po čemu posebno treba apostrofirati da je najviši realni rast zabilježen kod investicija u kapital dakle, 6,5%, 2007. godine nastavljen je bio trend zadnjih nekoliko godina sa poprilično niskom inflacijom ispod 3%, dakle, bilo je 2,9 mjera na indeksom potrošačkih cijena. Industrijska proizvodnja u cijeloj godini porasla je za 5,6, trgovina na malo za 8,4 nominalno, odnosno realno 5,3%, isto tako pokazatelji u sektoru turizma u smislu dolazaka i noćenja turizma, odnosno u turizmu su također dobri, 7,5% dolasci, odnosno 5,6% 5,6% noćenja. Isto tako treba apostrofirati, malo prije smo isto čuli pozitivne pokazatelja na tržištu rada, dakle, ostvarena povijesno najniža stopa nezaposlenosti mjere na da li registriranom stopom nezaposlenosti, odnosno mjere na anketnom stopom nezaposlenosti. Međutim isto tako treba reći da je tokom cijele 2007. godine na međugodišnjoj razini ta stopa nezaposlenosti padala i to dvoznamenkastim iznosima. Što se tiče ostvarenja Državnog proračuna u 2007. godini prvo dozvolite mi da kažem nekoliko riječi o prihodima. Dakle, prihodi poslovanja u 2007. godini ostvareni su od 108,3 milijarde kuna, što je za 13,7% više u odnosu na 2006. godinu. Ja bih tu između ostaloga naveo glavne razloge za ovako dobro ostvarenje moramo tako reći, od prihoda državnog proračuna, jedan je od njih naravno poboljšani rad porezne uprave, zadiranje u dio sive ekonomije. Naravno tu je i gospodarski rezultati koje sam malo prije spomenuo koji su također doprinijeli generiranju ovoga visokog rasta prihoda. Međutim isto tako treba reći jednu metodološku kategoriju, a to je dakle od 2007. godine u u obuhvatu državnog proračuna imamo fondove socijalnog osiguranja. Dakle Hrvatski zavod za mirovinsko, za zdravstveno i za zapošljavanje. Dakle to je čisto jedan tehnički detalj koji je blago povisio tu bazu odnosno ostvario veću stopu rasta. Isto tako treba spomenuti i u dopodnevnoj raspravi čuli smo par podataka odnosno informacija vezanih uz državnu riznicu. Dakle državna riznica je nastavila odnosno možemo tako reći i privela kraju jedan projekt koji je trajao neko vrijeme, a to je bilo dakle zatvaranje svih ovih računa pojedinih proračunskih korisnika odnosno stvaranje tog jedinstvenog računa državne riznice. Što se tiče pojedinih kategorija državnog proračuna prihod od državnog proračuna svakako treba reći naravno i posebno naglasiti i prihode od poreza i tu bih htio reći dakle da su oni ostvareni u iznosu od 60 milijardi i 837 milijuna kuna što je ako usporedite sa rebalansom proračuna za 2007. godinu nešto blago iznad plana. Dakle 100,2 konkretno je bio indeks. Praktički na razini plana. Od toga naravno najznačajniji prihod porezni je bio porez na dodanu vrijednost izvršen 37,7 milijardi kuna ili 8,1% na međugodišnjoj razini. Porez na dohodak i dobit, vrlo visoka stopa rasta na međugodišnjoj razini 24,3%. U svakom slučaju važno za apostrofirati. Trošarine 9,1 milijardu kuna ili 5% rasta odnosno carine koje, ponovit ću ponovo ovdje u Saboru, dakle bez obzira na našu i pristupanje Europskoj uniji i na neki način liberaliziranje tijekova što roba što usluga. U svakom slučaju bilježe pozitivne, pozitivne rezultate. I dalje 3,3% viši prihodi. Doprinosi kao druga najznačajnija stavka ukupnih prihoda poslovanja izvršeni su u iznosu od 37,2 milijarde kuna ili 9,8% više u odnosu na 2006. a gotovo identični planiranim prihodima od doprinosa prema rebalansu. Od ostalih kategorija svakako treba spomenuti da su prihodi od prodaje nefinancijske imovine zabilježili rast od 41% odnosno ukupno izvršenje od 499 milijuna kuna. Što se tiče rashoda također treba spomenuti i reći da je dinamika izvršavanja rashoda pratila godišnji plan. Pri tome posebno treba apostrofirati ove najznačajnije kategorije, kad kažemo najznačajnije svakako mislim prema iznosu odnosno prema obujmu financijskih sredstava koje se na njih utroše. Dakle ne prema baš visini prihoda, ali ipak treba reći rashodi za zaposlene su u 2007. ostvarili godišnji rast, međugodišnji rast od 15,2% i realizirani su u iznosu od 19,9 milijardi kuna. Dakle razlozi ovako visokog rasta, ponovit ću još jedanput što sam rekao i kod prihodne strane, dakle to je dobrim dijelom uključivanje ovih fondova socijalnog osiguranja međutim isto tako u 2007. godini imali smo značajnih isplata ovrha koje su bile zapravo iz prethodnih godina. Zatim materijalni rashodi u 2007. su ostvarili rast od 19,7%. Realizirani su u iznosu od 7 i pol milijardi kuna. Međutim tu treba isto napomenuti uz ovo uključivanje fondova socijalnog osiguranja da značajan doprinos sveukupnom rastu materijalnih rashoda dolazi i od boljeg i efikasnijeg povlačenja unije. Potom dolazimo zapravo do ove glavne kategorije odnosno na rashodnoj strani najveće mirovine 29,9 milijardi kuna odnosno 1,7 milijardi kuna u odnosu na 2006. više ili 6,2%. Pri tome posebno treba spomenuti mirovine branitelja koje uključuju isplatu duga braniteljima te rast od 22,8% a ostvarene su 2007. godine u iznosu od 4,2 milijarde kuna. Za zdravstvo i socijalnu skrb u 2007. godini izdvojeno je ukupno 22,6 milijardi kuna odnosno 3 i pol milijarde ili 18,6% više u odnosu na 2006. godinu. Za subvencije je u 2007. izdvojeno 6 i pol milijardi kuna što je za 821 milijun ili 14 i pol posto više u odnosu na prethodnu godinu pri čemu posebno treba spomenuti da nastavljamo sa onim trendom da subvencije više idu na tu tzv. horizontalnu razinu. Dakle jednako na sve sektore posebno apostrofirajući malo i srednje poduzetništvo, a smanjivati ove vertikalne odnosno izravne subvencije pojedinim djelatnostima. Ipak treba spomenuti dakle u okviru subvencija poljoprivredi da je osigurano 458 milijuna kuna koje je isplaćeno kao, za posljedice suše u 2007. godini. Za dječji doplatak izdvojeno je 1,9 milijardi kuna u 2007. što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 519 milijuna ili 38,2%. I konačno za nabavu nefinancijske imovine odnosno za investicije u infrastrukturu ili kapitalne projekte izdvojeno je 3 milijarde kuna što je za 1,1 milijardu više u odnosu na prethodnu godinu. Slijedom navedenog dakle ostvarenja prihoda i rashoda državnog proračuna u 2007. godini treba reći dakle kada se uključe naravno u obuhvat i kategorije promjena dospjelih, a neplaćenih obveza prema onoj staroj metodologiji tzv. modificiranog obračunskog načela dolazimo do deficita državnog proračuna od 3,2%. Dakle sad ću ponoviti još jedanput. Prema onoj staroj metodologiji to bi na razini državnog proračuna iznosilo 1,2%. Tada se tome doda i deficit izvanproračunskih korisnika odnosno deficit lokalne države ostvarenje ukupno deficita opće države dakle svih razina države u 2007. godini ponavljam još jedanput prema staroj metodologiji dakle ovdje smo u Saboru već o tome i govorili i znamo vrlo dobro dakle je bilo 2,3%. Pri tome treba reći dakle da je originalni plan za 2007. godinu predviđao 2,8. Rebalansom proračuna sredinom 2007. godine smo spustili taj plan odnosno ciljani deficit je iznosio 2,6%. I na kraju imamo ostvarenje od 2,3. Dakle u odnosu na prvotni plan to je još 0,5 postotnih Isto tako da odmah povučem paralelu sa trenutnom metodologijom izračuna opće države. 2,3% u 2007. godini je zapravo 1,6%. Ponavljam još jedanput to je metodologija ESA 95 dakle I dozvolite mi evo samo na kraju da spomenem na razini državnog proračuna nešto što mi iz Ministarstva financija, iz Vlade volimo često spominjati i govoriti a to je dakle kod obračuna i izračuna deficita kategorija tzv. primarne bilance. Dakle kada uspoređujemo prihode odnosno tekuće prihode, prihode poslovanja sa tekućim rashodima. Dakle kad iz rashoda izuzmemo rashode za kamate koje su trošak praktički preuzetih obveza iz proteklih razdoblja državni proračun je 2007. godine bio u suficitu od 1,3 milijarde kuna. Dakle primarna bilanca nam je već 2007. godine bila u suficitu i prema našim projekcijama bi trebala takva biti i u narednom razdoblju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo uvodničaru. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Odbor za financije? Ne. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo? Ne. Odbor za regionalni razvoj? Isto ne. Zdravstvo i socijalnu skrb? Razvoj i obnovu? I za Hrvate izvan Republike Hrvatske? Znači, nema prijava za učešće predstavnika odbora u raspravi. Prelazimo na raspravu po klubovima. Ispred kluba SDP-a uvaženi kolega zastupnik gospodin Slavko Linić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Kad govorimo o bruto društvenom proizvodu u 2007. godini velimo da se on kretao negdje oko 275 milijardi kuna. Prihodi proračuna za prošlu godinu su se kretali negdje oko 108 milijardi kuna ili rekli bi skoro 40% tog tog ukupnog društvenog bruto proizvoda. A kad gledamo rashode u konsolidiranom državnom proračunu onda je to 140 milijardi ili čak preko 50, 51% ukupnog nacionalnog bruto bruto proizvoda. Prema tome, ako tako promatramo onda možemo vidjeti koliko ogromna moć je Vlade da kroz kvalitetnu gospodarsku politiku sa fiskalnom politikom utječe na kretanja u Republici Hrvatskoj. Znači, ogromna je moć i evidentno je da je preveliki udio konsolidiranog proračuna u ukupnom nacionalnom bruto proizvodu. I sada dolazimo do eto ocjena, rezultata i u biti godišnji obračun za prošlu godinu govori o rezultatima. I kako čitamo te rezultate? Kako promatramo dokument Vlade i slušamo izvješće državnog tajnika? Karakteristike su rast bruto proizvoda od 5,6% značajno visoko, inflacija niska 2,9% na godišnjoj razini, deficit proračuna konsolidiranog 2,3% sa novim metodologijama i niže i najmanja nezaposlenost 254000 osoba je nezaposleno ili gledajući registriranu stopu nezaposlenosti 14,4 najniža. Prema tome, ovako čitajući određene makroekonomske veličine mogli bi zaključiti da je Vlada dobro iskoristila tu fiskalnu politiku da kroz gospodarsku politiku ostvari pozitivna kretanja u Republici Hrvatskoj. Ali statistika je vrag iz razloga što se nju može čitati na dva načina i na više načina. Pa čisto radi komparacije u ime kluba SDP-a pokušat ću tu istu statistiku koju smo čuli od državnog tajnika i koja je napisana u dokumentu čitati očima ljudi i stručnjaka iz Narodne banke, iz Instituta javnih financija. Znači, isti statistički podaci, ali malo drukčije tumačeni. Kada probamo zaključiti da li je zbilja fiskalna politika Vlade Republike Hrvatske u prošloj godini bila toliko uspješna. Kad govorimo o bruto društvenom proizvodu, o njegovom rastu od 5,6% on je stvarno toliki. Ali ono što je najvažnije njegov rast je zahvaljujući ulaganje u tržište kapitala, a onda kad promatramo kako je to ulaganje se dogodilo onda ćemo vidjeti da nije ulaganje u proizvodnju nego u virtualno tržište, da to ulaganje nije dugoročno, nego kratkoročno špekulativno i da je to ulaganje rezultiralo i ogromnim zaduženjem onih koji su ulagali. S druge strane rezultat ovog rasta bruto društvenog proizvoda je rezultat potrošnje, potrošnje koju smo opet kroz fiskalnu politiku, kroz proračun i pokušali stimulirati, jer je to potrošnja i osobna, ali i očito konsilidirane države. Prema tome, vrlo visoka potrošnja i ona rezultira. Na žalost, najmanji doprinos tom rastu dale su investicije u privatnom sektoru. Prema tome, one koje jamče daljnju zaposlenost, koje jamče nova radna mjesta i koje vjerojatno bi mogli jamčiti i nešto veći izvoz. Prema tome, ako čitamo malo dublje analizu ovog bruto društvenog proizvoda i rasta u prošloj godini moramo izreći i određeno nezadovoljstvo iz razloga jer smo prevelikom potrošnjom kroz preraspodjelu proračuna i kroz potrošnju konsolidirane države eto utjecali na neracionalnosti, trošenje društvenog bruto proizvoda i to je osnovica našega rasta. Također, ono što moramo reći kad govorimo o niskoj stopi inflacije od 2,9 treba ju čitati onako kako piše to i u izvješću Narodne banke. Početak godine 2% rasta cijena, da bi kraj godine završili sa visokih 5,8. Prema tome, evidentno da krajem godine se događaju poremećaji i to posebno ako promatramo na dijelu troškova hrane, troškova odjeće vrlo značajan rast poljoprivrednih proizvoda. Prema tome, sve ono što je itekako važno za same građane Hrvatske, za životni standard građana. Prema tome, ja bih rekao fiskalna politika nije uspjela zadržati nisku inflaciju početkom godine, već krajem godine imamo potpuno nagovještaje nekontroliranog nekontroliranog rasta cijena i to u onom dijelu koji se odnosi na troškove života građana. Također kad govorimo o zaista kvalitetnom, ja bih ja bih rekao rezultatu rada u prošloj godini, a to je visoka zaposlenost od milijun i 516000 osoba. Prema tome, manji broj zaposlenih. Ono što je nedostatak i kojeg ovdje ne govorimo je niski rast prosječne neto plaće od svega 2,3%. Prema tome, ja bih rekao ako uspoređujemo sa zadnje dvije, znači 2005. i šeste, 2005. kad nije bilo neto rasta realnog i isto tako 2006. ako se sjećate samo 1,7% je rasta otprilike realna neto plaća. Znači, zaključujemo da imamo povećanje zaposlenosti, ali sa vrlo skromnim realnim realnim rastom plaća i onda kad to stavimo u kontekst sa krajem godine kad je visoka inflacija onda moramo zaključiti da efekte fiskalne politike nisu osjetili radnici, a da je to itekako važno. Zašto? Jer ako je povećana potrošnja uzrok rasta bruto društvenog proizvoda, onda je evidentno da radnici ne troše iz većih plaća, nego troše na dug i da tu vidimo i razloge visoke inozemne zaduženosti. Isto tako, vidimo da ne možemo biti zadovoljni sa izvozom, sa manjkom na računu platne bilance, da ne možemo biti zadovoljni niti sa, ja bih rekao manjkom u robnoj razmjeni koja je prešla već 13 milijardi dolara, a sigurno da je i pokrivenost uvoza sa izvozom nezadovoljavajući. Naravno, to odmah možemo povezati i sa problemom inozemnog duga i što god mi pokušavali govoriti da je niža stopa rasta tog duga, da država u tome učestvuje malo, evidentno je da je Vlada ta koja je omogućila tako visok rast i da ubiti je problem u fiskalnoj politici. Zašto? Građani se zadužuju, nemaju dovoljnu plaću i kupuju na kredit isto tako trgovačka društva su ta koja imaju problema sa konkurentnošću pa pokušavaju dio svojih problema riješiti sa zaduživanjem. I tu su opet podaci koji nas moraju brinuti. Ako zaključujemo da je inozemni dug već dostigao 87,8% bruto društvenog proizvoda, a isto tako da je odnos izvoza i uvoza negdje 1:179, pa onda možemo zaključiti da je to nešto što je zaista zabrinjavajuće. To su opet neuspjesi fiskalne politike. Sada budem malo bez brojaka konkretnije pa se pozabavimo i izvješćem Instituta javnih financija i što ćemo zaključiti gdje su određeni nedostatci u fiskalnoj politici. Zaključuje da je, povećani su prihodi državnog proračuna, ali ih Vlada ne usmjerava na poreska rasterećenja, nego u potrošnju. procjena je ako rastu prihodi, ako smo toliko zadovoljni očekuje se od gospodarstva poresko rasterećenje. Nema odgovora u tom dijelu. Isto tako, povećani prihodi proračuna nisu usmjereni na reformu u smanjenju brojnih naknada i pristojbi koje su zaista ogromno opterećenje za gospodarstvo. Popis ako pogledati, čini mi se 245 parafiskalnih nameta i pristojbi koje očito je Vlada mogla početi reformom smanjivati s obzirom da imamo visoke prihode. To su otprilike vrlo jasne poruke da u tom dijelu fiskalnom politikom se nije učinilo Bog zna što. Također se upozorava da je MMF preporučio Vladi određene uštede od 4% bruto društvenog proizvoda kako bi se postojeći sustav financijskog opterećenja održavao. Možemo zaključiti da ni taj dio nismo ostvarili. I također kad govorimo o direktnim i indirektnim izdvajanjima i potporama iz proračuna koje se ocjenjuje vrlo visoke, opet moramo reći, nisu rezultirali kvalitetnim kvalitetnim gospodarskim rastom kroz ulaganja privatnog kapitala, a isto tako ni povećanjem izvoza. I naravno, ocjena i opaska koja je vrlo, vrlo opasna za Vladu da dobar dio jamstava koja su dana su upitne kvalitete i upitne mogućnosti naplate. Te se još na kraju daje i ocjena da je u stagnaciji fiskalna decentralizacija. Prema tome, to su ocjene koje možemo pročitati od instituta javnih financija kad govorimo o fiskalnoj politici Vlade Republike Hrvatske. Na kraju da puno i ne dužimo, vidimo koliko su različita čitanja statističkih podataka. Od strane SDP-a i kluba SDP-a možemo reći sljedeće. Iako i Narodna banka i Institut javnih financija upozoravaju na visoka ulaganja, zaista visoka ulaganja u socijalne izdatke u proračunu, mi u SDP-u ocjenjujemo da ta ulaganja nismo vidjeli u nastavku mirovinske reforme pa imamo problema u mirovinskim sustavima neovisno da li je generacijska solidarnost, a da ne govorimo o problemima novog mirovinskog sustava, sustava štednje. Znači, ne vidi se novac u tom dijelu. Također, iako su povećanja izdvajanja za socijalne izdatke, ne vidimo novac u sanaciji dubioza u zdravstvu, ne vidimo u reformi zdravstvenoj. I to ne samo sustava nego čak i financiranja zdravstvenog sustava da napokon razriješimo te neprekidne probleme zdravstvenog minusa. Znači, povećana sredstva niti taj dio nismo riješili. Isto tako u SDP-u vidimo da smo u obrazovanju odustali od već prihvaćenih reforma jednim dijelom i zbog nedostatka sredstava, a vidimo da su povećani izdaci. I naravno, ono što je vidimo i značajna sredstva u subvencijama i potporama, a u isto vrijeme nedovoljnu stopu rasta koja se bazira na privatnim privatnim investicijama i nedovoljni izvoz da bi mogli biti mirni zbog vanjskih dugova. I naravno neoprostivo, to je pomoć fiskalne politike u ino zaduženju i visini ino duga i iz tog razloga SDP ocjenjuje da je fiskalna politika Vlade Republike Hrvatske i enormno potrošena sredstva proračuna bila nekvalitetna i to je razlog da nećemo dati svoj glas za Prijedlog godišnjeg obračuna za 2007. godinu. Hvala. Hvala lijepo. Najprije obavijest da je sukladno Poslovniku isteklo vrijeme za pojedinačne prijave. Znači, možete se prijavljivati. Ok. Imamo tri prijave za ispravak netočnog navoda. Najprije uvažena zastupnica Nevenka Marinović. Izvolite. Evo ja bih ispravila jedan od niza netočnih navoda. Naime, zastupnik Linić je rekao da iz bruto domaćeg proizvoda koji je bio znači u prošloj godini 5,6 nije bilo ulaganje u investicije nego u potrošnju. To uopće nije točno jer je upravo najviši rast, ona rashodna komponenta bruto domaćeg proizvoda upravo zabilježila kod investicije u fiksni kapital koja je u usporedbi sa 2006. godinom porasla 6,5%. I to je posebno značajno s obzirom da su investicije najvažniji faktor pri generiranju budućeg gospodarskog rasta. Ja bih htjela još samo reći jedan podatak. Državna potrošnja u bruto domaćem proizvodu porasla je 3,4% što znači duplo manje gotovo od

lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo, pa kolega je rekao da se može na nekoliko načina tumačiti statistika a on je uzeo način koji njemu odgovara, a mogli bi tumačiti na objektivan način pa demantiram zbog kratkoće vremena samo njegove podatke. Ne smijemo biti zadovoljni s izvozom, nije zadovoljavajuća pokrivenost izvoza uvozom. Nije ako se gleda statistički podatak da je pokrivenost robnog izvoza sa robnim uvozom 49%, ali to je netočno statistički. Na tekućoj, za 2007. godinu, tekućoj bilanci plaćanja prihod je bio 21 milijarda eura. Od toga 9 milijardi od roba, a 11 milijardi od uvoza. To je isto uvoz. Što je uvoz? Turizam, pomorstvo, trgovina, promet itd. Dakle, naša pokrivenost jest 87%, a ne 49. Kad bi po ovoj statističkoj metodi gledali Grčku, Grčka vam ima izvoz pokriven uvozom samo 29%. Sve ostalo su usluge. Hrvatska privreda temelji se na uslugama a ne na robama. Zbog toga treba jedno i drugo u statistici uzet u obzir. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa gospodin Linić, govoreći o obrazovanju, rekao je odustali smo od reformi u obrazovanju iako je proračun za obrazovanje povećan. Je, kolega, proračun je dosta povećan, 2 i pol milijarde kuna unazad tri godine, a čak više od 13% u odnosu na 2006. godinu, ali nije se odustalo od reformi u obrazovanju. Ide i projekt državne mature i projekt reforme u strukovnom obrazovanju, a i najveća vrednota to je to vanjsko vrednovanje programa i u osnovnim i u srednjim školama. Dakle, od reformi se nije odustalo. A ide koliko znate i vi i ja i bolonjski proces. Hvala lijepo. Idemo s raspravom dalje. U ime kluba IDS-a uvaženi kolega zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. I prijava u ime kluba HDZ-a, kolega zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Za razumijevanje Godišnjeg obračuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu važno je sagledati i izanalizirati najvažnije elemente makroekonomskog okružja iz istog razloga, a nekoliko rizičnih pokazatelje će nam približiti sliku tog okružja. Tako je realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2007. godini iznosio 5,6% što predstavlja ubrzanje od 0,8% postotnih bodova u usporedbi sa 2006. godinom. bruto domaći proizvod po stanovniku povećan je sa 7700 eura u 2006. na oko 8500 eura u 2007. godini. Promatrajući pojedine sastavnice s rashodovne strane bruto domaćeg proizvoda najviši realni rast u 2007. godini ponovno je zabilježen kod investicija u fiksni kapital. Istodobno većina ostalih makroekonomskih pokazatelja također je zabilježila pozitivna kretanja u 2007. godini te industrijska proizvodnja porasla 5,6%, trgovina na malo 5,3 a noćenja turista porasla su 5,6%. Ubrzana gospodarska aktivnost bila je praćena i smanjenjem nezaposlenosti te je u svim mjesecima 2007. godine zabilježen manji broj nezaposlenih osoba u odnosu na 2006. godinu, a stopa anketne nezaposlenosti od 9,6% iz 2007. godine najniža je dosad zabilježena. Prosječan broj zaposlenih u 2007. u odnosu na 2006. godinu povećao se za gotovo 50 tisuća ili 3,3% a u 2007. godini usporena je inflacija na 2,9%. Prema konačnim podacima o izvršenju Državnog proračuna za 2007. godinu ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 108,8 milijardi kuna, a ovakvo ostvarenje ukupnih prihoda državnog proračuna sukladno je planiranim iznosima prihoda za 2007. godinu. U odnosu na 2006. ukupni prihodi državnog proračuna ostvarili su međugodišnji rast od 13,8%. Ukupni prihodi državnog proračuna sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja u 2007. godini čine 99,5% ukupnih proračunskih prihoda, a ostvareni su u iznosu od 108,3 milijarde kuna što je približno planirano iznosu a time ostvaren međugodišnji rast od 13,7%. Prihodi od poreza su najvažnija stavka prihoda poslovanja s udjelom 56,2% a slijede ih prihodi od doprinosa čiji udio u prihodima poslovanja iznosi 34,3%. Rast prihoda poslovanja od 13,7 u 2007. godini rezultat je pojačane gospodarske aktivnosti, poboljšanje naplate poreza te konsolidacija državnog proračuna odnosno uključivanje fondova socijalnog osiguranja u sustav Državne riznice odnosno u obuhvat državnog proračuna. Također, na ukupni prihod državnog proračuna utjecalo je i zatvaranje računa proračunskih korisnika koji su egzistirali izvan jedinstvenog sustava Državne riznice, a koji od 1. siječnja 2007. godine u potpunosti ulaze u sustav riznice. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2007. godini ostvareni su u iznosu od 498,7 milijuna kuna odnosno 41,4% više u odnosu na 2006. a u odnosu na planirani iznos ovi prihodi ostvareni su za 3,5% odnosno 16,7 milijuna kuna više. Ukupni rashodi u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu iznosili su 111 milijardi kuna, od čega su rashodi poslovanja 108 milijardi kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3 milijarde kuna. Ukupni rashodi državnog proračuna izvršeni u 2007. godini veći su za 13,2 milijarde kuna od ukupnih rashoda državnog proračuna izvršenih u 2006. godini. Ovaj rast je proizašao dijelom i iz uključivanja izvora prihoda i rashoda koje su iz njih financiraju, a koji u 2006. i ranijim godinama nisu u cijelosti bili uključeni u državni proračun, a riječ je o rastu zbog potpunog uključivanja fondova socijalnog socijalnog osiguranja i daljnjeg zatvaranja računa proračunskih korisnika koji su egzistirali izvan jedinstvenog sustava Državne riznice, a koji od 1. siječnja 2007. u potpunosti ulaze u sustav riznice. Rashodi poslovanja u 2007. godini su za 12,6% veći u odnosu na prethodnu godinu što u apsolutnom iznosu predstavlja povećanje od 12,1 milijardu kuna. Dinamika izvršenja rashoda poslovanja pratila je plan te je izvršeno 108 milijardi kuna što je 99,3% plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2007. bili su veći za 59,5% u odnosu na 2006. odnosno porasli su za 1,9 milijardi u 2006. na 3 milijarde kuna u 2007. Ovo povećanje za 1,1 milijardu kuna u 2007. u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom odnosi se na sufinanciranje udžbenika u iznosu od 410,4 milijuna kuna 158,5 milijuna kuna na projekte u Ministarstvu unutarnjih poslova, 153,3 milijuna kuna u obnovu zdravstvene infrastrukture i 125 milijuna kuna za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata i agencije za posredovanje u prometu određenim nekretninama. Deficit konsolidirane opće države je za 2007. godinu bio planiran na razini 2,8% bruto domaćeg proizvoda, ali se zbog dobrog prikupljanja prihoda i racionalnog izvršavanja rashoda u prvih šest mjeseci rebalansom državnog proračuna smanjio planirani deficit opće države na 2,6% bruto domaćeg proizvoda. Ono što treba posebno naglasiti iz godišnjeg obračuna državnog proračuna za 2007. godinu jest podatak da je deficit konsolidiran opće države u 2007. ostvaren čak na nižoj razini od rebalansom planirane te iznosio 2,3% bruto domaćeg proizvoda i da je u usporedbi sa ostvarenim ostvarenim deficitom opće države u 2006. smanjen za 1,1 milijardu kuna. Glede javnog duga Republike Hrvatske godišnji obračun državnog proračuna nas upućuje da je glavna odlika stanja javnog duga s 31. prosincem 2007. godine u odnosu na godinu dana ranije svakako njegovo bitno smanjenje promatrano udjelom u bruto domaćem proizvodu. Naime ukupni javni dug krajem 2007. godine iznosio je 121,2 milijarde kuna u odnosu na razini 44,1% bruto domaćeg proizvoda što je za 2,4% manje od stanja krajem prosinca prethodne godine. Udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu u 2007. je drugi puta u dvije godine smanjen u odnosu na prethodnu godinu što je svakako primjetno pozitivna tendencija. statistički podaci moraju, mogu i promatraju na različite načine i sa različitih pozicija naročito gledano da će se doći do drukčijeg zaključka i tumačenja. ma koliko se osporavale uvijek činjenice ostaju činjenice, a u ovom izlaganju sam naveo samo činjenice. Izneseno je ovdje da je rast neto plaća u prošloj godini bio vrlo nizak što je doista točno i da je to posljedica neuspjeha fiskalne politike. Međutim analizirajući podatke o ukupnoj ostvarenoj dobiti od trgovačkih društava iz gospodarske aktivnosti, vidljivo je da je ukupna dobit bila znatno veća nego što je porast neto plaće. To samo pokazuje da to nije posljedica neuspjeha fiskalne politike nego da vlasnici radije isplaćuju dividende nego povećavaju plaće. Zbog svega navedenog klub HDZ-a će glasovati za prihvaćanje Godišnjeg obračuna Državnog proračuna za 2007. godinu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Zaključujemo raspravu se ne čuje./ … Po klubovima, sada prelazimo na pojedinačno pa završno itd. Pa ne bi ova tema ovako brzo završila. Prva se za raspravu pojedinačnu javila uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. Uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite zastupniče. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo jedan mali prilog tom da baš rasprava brzo ne završi. Evo možda nekoliko riječi. Naime, čuli smo evo i od jednog gospodina Marića i od kolege Marića da je dobra realizacija proračuna pa ako bi išli u analizu zbog čega je dobra realizacija, dakle tu je u svakom slučaju veliki uspjeh borbe protiv sive ekonomije ali i življa privredna aktivnost. moramo reći da ja opet promatram područje jer imamo oko tisuću firmi mogao bih tako reći, pa malo porazgovaram i s ovim najvećima, da se puno gradi posebno proizvodnih hala, da se također dosta gradi i hala za uslužne djelatnosti i da je itekako povećana aktivnost. Evo reći ću jedan primjer. Jedan obrtnik ima kod nas, sad je već firma, ima 500 zaposlenih. Dakle možemo ipak s uvažavanjem uzeti ono što on govori. S obzirom da radi elemente za građevinsku, za visoku gradnju, bitne elemente, tvrdi da u istom razdoblju ove godine da je potrošio dva i pol puta više ajde možemo uzeti repromaterijala nego prošle godine. Dakle što je dokaz da građevinska industrija, da građevina nestaje, da se i dalje investira. Ali ima tu jedan problem, govorimo o građevinskim dozvolama. Broj građevinskih dozvola je nešto manji, ali su objekti koji se grade bitno veći. Tako da u svakom slučaju to područje itekako doprinosi ipak realizaciji i zapošljavanju. Moram isto tako reći da ako promatramo porez na dobit, porez na dobit konstantno raste, iz godine u godinu. Možda je malo teško ga ovdje definirati jer je porez na dobit bio u jednu ruku prihod lokalne samouprave, sada je to prihod države pa ćemo tek u ovom proračunu vidjeti što se bitnije tu događa. Dakle privredna aktivnost i dalje je velika i ono što me veseli to je ipak izvoz malih obrtnika. Dakle sve više se povezuju sa evo državama Europe čak otvaraju i tamo neke svoje firme i mislim da je to itekako dobro. Malo možda o dugu bi trebalo govoriti, on je jedini smanjen u odnosu na bruto domaći proizvod, ali građani i dalje kupuju. Kupuju automobile, isto tako bez obzira na cijenu, kupuju stanove, kupuju apartmane, dakle to ne stagnira. Normalno da se pritom zadužuju kao što to rade i svi ostali građani Europske unije, jer ispada da kod nas zapravo je to sve na dug a vani se kupuje za gotov inu što nije točno. Ako malo napravimo analizu po Europi, vidjeti ćemo da većina stanovništva i tamo kupuje na dug. Normalno da su neke firme zbog raznoraznih razloga išle sa zaduživanjem u inozemstvo, to me čak i ne čudi, imaju dobre ponude pa je možda i realizacija nešto brža bila, ali bitno je da se taj novac dobro upotrijebi. moram malo reći o izvršenju. Malo sam gledao izvršenje, treba evo i pohvaliti i Hrvatski sabor da nije sve realizirao što je bilo planirano. Da je bilo planirano negdje oko 320 i pola milijuna, da je Hrvatski sabor potrošio 15 milijuna, evo pa i Ured predsjednika Republike umjesto 52 milijuna kuna i 750 tisuća potrošio je malo manje od 50 milijuna kuna, a uštedio je i Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske za koju je bilo namijenjeno 2 milijuna i 634 tisuće. Evo i on je 300 tisuća kuna potrošio manje. Dakle, treba reći da evo svi su se uključili u smanjenje potrošnje, pa ih treba tu i pohvaliti. Mislim da realizacija ovog proračuna da je da je sam ovaj papir koji smo dobili, dakle ovo sve što smo dobili, da je vrlo transparentno. Ne vidimo nekakvih bitnijih problema, pojedinih povećanja stavki ima, one su opravdane, ali evo ima i tamo gdje su napravljene bitne uštede. Hvala.

moramo sada reći nakon ovoga što smo čuli od ova dva, tri kluba izvješće od kolege Markovinovića, da je zadovoljstvo govoriti o ovakvom proračunu 2007. kada je zaista, a to smo svi utvrdili i bio realan rast bruto proizvoda povećan za 5,6%, povećanje bruto domaćeg proračuna, porast industrijske proizvodnje, porast trgovine na malo, dakle zaista taj realan rast i noćenja turista, da je to sve dovelo i do smanjenja nezaposlenosti, da je inflacija usporena prošle godine, pa i da je smanjen deficit i smanjen inozemni inozemni dug s 22,8% na 20,2%. Svakako da ova dobra situacija koja je bila prošle godine u našem državnom proračunu označila je i svakako je značila velike promjene i u proračunima jedinica lokalne samouprave, prije svega zbog promijenjene porezne politike. Svakako da su te potpore koje su bile iz državnog proračuna i poreznom politikom dovele i do velikog broja povećanja lokalnih i regionalnih projekata u jedinicama lokalne samouprave od potpora koje su date iz državnog proračuna u gospodarstvu, u obrtništvu, u poticanju malog i srednjeg poduzetništva, prije svega i kroz izgradnju infrastrukture, kroz ceste, autoceste, ja mogu reći samo iz područja iz kojeg ja dolazim da je prihvaćen program i izgradnje mosta na rijeci Kupi i na rijeci Savi, to je jedini most koji će se graditi južno od Siska kojeg već godinama stanovnici ovog kraja čekaju, a da ne govorim o cestama državnog karaktera ili onima koji su stigli financirati se kroz županijski proračun ili kroz gradske, odnosno općinske proračune. Svakako moramo reći da je govorim na primjeru moje županije, kroz različite potpore ušlo oko 100 milijuna kuna kroz različite projekte od vodnog gospodarstva do različitih projekata koji su se sufinancirali, poglavito na područjima od posebne državne skrbi gdje je u Sisačko-moslavačkoj županiji kada sve zbrojite vidljivo da je iz državnog proračuna iz različitih pozicija došlo čak oko 14 milijuna kuna za jednu godinu. U nekim manjim općinama ne bi ni bilo razvoja, ne bi bilo razvoja infrastrukture da nema upravo pomoći iz državnog proračuna. Odobreno je čitav niz projekata komunalne i socijalne infrastrukture i čitav niz drugih programa, programa javnih potreba u tom jednom društvenom sektoru, državnog proračuna ili barem iz nekakvih kredita svjetske ili europske banke financirala i obnova škole npr. u Petrinji i prve osnovne i srednje, pa izgradnja športske dvorane u Hrvatkoj Dubici za koju svi kažu da je možda lokalnog karaktera ali je kompletno izgrađena iz decentraliziranih sredstava, dakle opet iz državnog proračuna. I zato moram reći, da neću spominjati i zadržavati sve nas sa čitavim nizom sredstava koje se ulože kroz programe u kulturi, pa evo i ovdje u našem Saboru, dolje u auli Sabora imate projekte Ministarstva kulture gdje je vidljivo da se upravo u moju županiju Sisačko-moslavačku uložilo jedan do sada u 2007. i šestoj najveći broj danog potpora za obnovu tradicijske kulturne baštine. Dakle, i to je išlo iz državnog proračuna. Zato kada lokalni naši naša županica često zna reći, da nema gospodarskog rasta i ulaganja u lokalne projekte. Što nije točno. Samo iz ovog izvješća je moguće iščitati koliko se iz državnog proračuna ulaže konkretno u Sisačko-moslavačku županiju. I na karaju da kažem nešto i o obrazovanju budući da o tome najčešće govorim. Mene zaista veseli da je 2,5 milijarde kuna unazad tri godine uloženo u obrazovanje, da je upravo unazad tri godine i poglavito 2007. godine kada je gotovo više od 13% povećan proračun u obrazovanju, ipak pokrenuto čitav niz projekata, da se nastavilo i sa reformom strukovnog obrazovanja, srednje strukovnog obrazovanja, ipak i sa projektom državne mature i sa Bolonjskim procesom, a da je svakako ono što sam i govoreći i ispravljajući kolegu Linića rekla da je najvažniji projekt, a i sada vidimo zašto i ovih dana, to vanjsko vrednovanje programa kao model antikorupcijski, da je to ipak jedan od vrlo značajnih ali skupih projekata koji ide, provodi se u osnovnoj školi i u srednjoj školi. Dakle, i za to su osigurana sredstva. Mislim da i ove godine imamo sada sljedeću točku dnevnog reda, Ulaganje u 2008. godini, pa me veseli što je do sada i u obrazovanje prema ovom planu bez rebalansa i bez ičega uloženo 933 milijuna i 2008. godine više, u planu i programu rada i ovdje govorimo da se svi zaklinjemo u to da cjelokupan naš razvoj i gospodarski i društveni razvoj ipak na ulaganju na obrazovanje. I zato mislim da trebamo reći da je 2007. godina bila vrlo uspješna poslovna godina za naš državni proračun. lijepo kolegice. Na redu je uvaženi kolega Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada gledamo ovu knjižicu koja se zove Izvršenje proračuna za 2007. godinu, a pogotovo kada čujemo raspravu nekih od kolega prije mene čini nam se ko da nismo u istoj zemlji. Pogledajući evo uvodnu riječ jedan od uvodnika u ovoj knjižici napomenuo je takvom politikom u duhu pobjednika idemo dalje. E sad ja vas pitam kakva je to politika i kakav je to duh pobjednika. Na kraju 2007. godine nakon što je cijelu godinu do prije izbora inflacija bila 2, 3% godišnja inflacija iznosila je 5,8%. Konstantno iz godine u godinu robna razmjena sa inozemstvom, pokrivenost uvoza izvozom je sve manja i manja. Prošle godine ona je iznosila 47,9%. Deficit robne razmjene iznosio je 10 milijardi EUR-a u 2007. godini. Da li je to duh pobjednika? Na kraju studenog odnosno na kraju godine 2007. inozemni dug je bio otprilike 33 milijarde EUR-a što je u usporedbi sa 2006. godinom 3,4 milijarde EUR-a više. Prosječna neto plaća iznosila je 4 tisuće 800 kuna i nije zadovoljavala niti dvije prosječne plaće nisu mogle pokriti, prehraniti jednu prosječnu obitelj. Dakle tu govorimo o jednoj disproporciji kada pokazujemo podatke od prošle godine i govorimo o rastu 5,6%. Govorimo da je to rezultat s kojim se možemo pohvaliti. Ali nažalost jedna realnost, stvarnost u kojoj naši građani žive pokazuje nešto sasvim drugo. Kada gledamo malo i strukturu proračuna meni su zanimljive stavke koje nisu niti dotaknute, nisu niti izvršene. Na primjer kada pogledamo pitanje umirovljenika. Imali smo stavku koja se zvala ulaganje u mirovinski sustav kroz zajam Svjetske banke. Ostvareno je u iznosu od 25%. Znači to je jedan projekt koji je vjerojatno bio dogovoren sa Svjetskom bankom, a nije ostvaren niti četvrtinu. Aktivne mjere za zapošljavanje skupina kojima prijeti socijalna isključenost, ostvarenje 27%. Od 10 milijuna kuna planiranih ostvareno je 2 milijuna i 700 tisuća kuna. Također kada gledamo imali smo i središnji ured, Državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU koji je priznat ćete jedan važan ured i koji bi trebao biti aktivan u ovom razdoblju predpristupa Europskoj uniji i gdje smo od planiranih 33 milijuna kuna iskoristili 25. Tako da postoje dijelovi nažalost koji su u proračunu ostali neiskorišteni kako postoje, kako postoje odnosno druge stavke koje su iskorištene u maksimalnom, sto postotnome iznosu nažalost to nekada i nije realno jer se proračun mogao kroz zakonsku odredbu Vlade i korigirati do posljednjeg, do posljednjeg dana. Na kraju ja isto tako neću podržati izvješće o izvršenju proračuna mada je ono tehničko i ono pobrojava šta se desilo u protekloj godini ali neću ga podržati zbog toga što sam duboko uvjeren da ono ne stvara perspektivu u kojoj će Hrvatska postati zemlja u kojoj se više proizvodi nego troši. U kojoj se stvara atmosfera da državna administracija nije skupa. Da administracija treba biti servis građanima i da ovdje nije samo zato da bi postojala i da bi na neki način zadovoljila potrebe državne uprave. Također na kraju moram reći da ove godine posljedice tog proračuna od 2007. godine su porazne. Imat ćemo raspravu o izvješću obračuna prvog prvog polugodišta 2008. godine pa ću nešto više reći o tome, ali inflacija koja je direktno posljedica makroekonomskog okruženja koje je stvorio proračun od 2007. godine, situacija danas nije dobra. Tako da na kraju mogu reći samo da ne mogu podržati ovo izvješće državnog proračuna i da se nadam da ćemo konačno napraviti jedan zaokret od jednog proračuna koji je rastrošan, koji troši više za administraciju nego za razvoj

glavna državna rizničarko, kolegice i kolege. Nijedna godina od završetka Domovinskog rata čak i od osamostaljenja Hrvatske nije bila ovako uspješna kao prošla 2007. To nepobitno potvrđuju makroekonomski pokazatelji i statistički podaci Državnog zavoda za statistiku ali i podaci, studije i projekcije analize međunarodnih financijskih i ekonomskih institucija. Gotovo svi makroekonomski pokazatelji pokazuju pozitivna kretanja u odnosu na prethodnu godinu. Realni rast bruto domaćeg proizvoda iznosio je 5,6% što je povećanje u odnosu na 2006. godinu za 0,8% što je rezultiralo nominalnim rastom bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika sa 7 tisuća i 700 na 8 tisuća Ubrzana gospodarska aktivnost vrlo je pozitivno utjecala na smanjenje stope nezaposlenosti i ona je iznosila 14,4% što je najniža stopa nezaposlenosti dosad zabilježena u Hrvatskoj. razumije./ … znači da je u Hrvatskoj u 2007. godini broj nezaposlenih osoba smanjen za 27 tisuća 170 ili da je u toj godini zaposleno 49 tisuća 33 osobe. Time u znatnoj mjeri je učinjen veliki korak u ispunjenju jednog od naših strateških ciljeva a to je smanjenje nezaposlenosti. Prema podacima FINA-e koje je objavila HINA analiza godišnjih obračuna za 2007. godinu pokazuje da su poduzetnici ostvarili najbolje rezultate poslovanja u posljednjih 5 godina, čak 68,67% poduzetnika ostvarilo je dobit koja je povećana za preko 21% u odnosu na prethodnu godinu. Stabilni gospodarski uvjeti i napredak u poboljšanju ulagačke klime privukli su strane ulagače te je u 2007. godini zabilježen rekordan priljev izravnih inozemnih ulaganja u iznosu od 3,6 milijardi EUR-a što je za 888 milijuna EUR-a ili 32,3% više nego prethodne godine. Investicija u fiksni kapital u usporedbi sa 2006. godinom porasle su za 6,5% što je posebno značajno budući da su investicijska dobra najvažniji faktor pri generiranju budućeg gospodarskog rasta. Ovakvi pokazatelji ja sam samo navela neke pozitivno su se odrazili na izvršenje Državnog proračuna za 2007. godinu. Prihodi i rashodi državnog proračuna povećali su se sa 13,8 posto, rashodi 12,6% u odnosu na prošlu godinu, a njihovo izvršenje u odnosu na plan za 2007. godinu je gotovo 100%, prihodi 99,8%, rashodi 99,3%. No, ono što je po meni važno uz pokazatelje važni su mi i zaključci i ocjene koje se na temelju mogu donijeti i iščitati. Ostvarenje programa programa izvršenja proračuna za 2007. godinu ne bi sigurno bilo u ovom obimu da nije bila, da nije došlo do jedinstvenog sustava državne riznice kroz uključivanje Fonda socijalnog osiguranja i daljnjeg uključivanja izvan proračunskih računa korisnika u potpunosti u jedinstveni račun državne riznice. Naravno da su tome pridonijeli i uspostavljene i druge funkcije državne riznice i sigurno da treba spomenuti da uspostavljen je sustav mjerenja financijskih učinaka propisa, zakonskih i podzakonskih akata, odluka, strategija Razvijeno je financijsko planiranje i predviđanje, uvedene su proračunske analize i uspostavljena fiskalna disciplina kroz bolju kontrolu potrošnje proračunskih korisnika. Time se postigla potpuna operativnost jedinstvenog računa, transparentnost državnog proračuna i veća kontrola i nadzor nad trošenjem državnih sredstava. Rezultat je toga i nastavak trenda primarnog suficita državnog proračuna započet 2006. godine. Naime, kada se iz rashoda izuzmu kamate koje su trošak duga u 2007. godini prihodi državnog proračuna nadmašuju rashode za čak 1,3 milijarde kuna. To znači da se tekuća potrošnja u potpunosti financira iz prihoda bez potrebe za zaduživanjem, te da se i dio prihoda koristi za amortizaciju ranijih dugova. Nadalje, mislim da je bitno spomenuti da su u 2007. godini primjenom izmjene i dopune Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave prihodi od poreza na dohodak koji su prihod državnog proračuna smanjen za 49% u odnosu na prethodnu godinu. Oni su dijelom postali prihodi jedinica lokalne i područne samouprave. Istovremeno su prihodi od poreza na dobit postali u potpunosti prihod državnog proračuna pri čemu valja spomenuti da je dio tih prihoda u iznosu od 304 milijuna vraćen, odnosno on se transferirao jedinicama lokalne samouprave u brdsko-planinskim i područjima od posebne državne skrbi. Pravednija raspodjela tih poreza odrazila se i na moj grad Valpovo na taj način da smo izvorne prihode po toj osnovi, dakle poreza na dohodak povećali 110% u odnosu na 2006. godinu. Treba spomenuti intervenciju Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja stabilnosti cijena naftnih derivata od 1. svibnja 2007. godine kada su snižene trošarine za sve motorne benzine. Time su prihodi od trošarina ostvareni u istom iznosu kao i prethodne godine, dakle 2006. Tijekom Tijekom godine, točnije 1. kolovoza 2007. godine temeljem izmjene poreznih propisa Zakon o porezu na dodanu vrijednost primjenjuje se nova snižena stopa PDV-a na novine i časopise koji izlaze dnevno i periodično. Dakle, osim onih koji u cijelosti služe za oglašavanje i ta stopa snižena je sa 22 na 10%. Socijalni doprinosi rasli su sukladno porastu bruto plaća kao i osnovica za njihov obračun, te povećanja zaposlenosti. U strukturi ovih doprinosa najsporije je rastao doprinos za mirovinsko osiguranje i to zbog toga što se dio ovog doprinosa, drugi stup osiguranja, mirovinskog osiguranja odlijeva u osiguravajuće fondove. Taj dio se konstantno, drugi stup, povećava zbog prirodnog priliva mladih zaposlenika i povećanja njihovog učešća u strukturi ukupne zaposlenosti, a oni su obveznici uplate doprinosa u drugi stup. Još bih istaknula pozitivne učinke provođenja mjera nacionalne populacijske politike za koje su namjene u proračunu za 2007. izdvojena znatna sredstva. 38,5% su veća u odnosu na 2006. godinu. Tu prvenstveno mislim na povećanje izdvajanja za dječji doplatak, povećanje rodiljnih naknada i osiguranja besplatnih školskih udžbenika, isto tako besplatnog prijevoza. Ove mjere su već u ovoj godini dale zadovoljavajuće efekte, no one će pune i trajne rezultate davati kroz duže vrijeme primjene. U biti, mislim da su mjere ukupne i gospodarske, nacionalne politike provedene u 2007. godini dale izvrsne rezultate mislim posebno u ostvarenju izvršenju državnog proračuna i mislim da nema razloga da ga ne prihvatim. Naprotiv, pozivam sve da prihvate ovo Izvješće Državnog proračuna za 2007. godinu. Hvala. Gospodin zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče i državna tajnice. Podržat ću Prijedlog obračuna Državnog proračuna za 2007. godinu i mislim da svatko realan treba izraziti priznanje Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu financija na uspješno zaključenoj 2007. godini. podaci iz ovog godišnjeg obračuna to potvrđuju i činjenice koje su u njemu iznijete. Ostvaren je rekordan prihod proračunski u iznosu od 108 milijardi kuna što je za 13,8% više nego što je bilo u 2006. godini i to posebice treba cijeniti i uvažavati ako znamo da nije bilo uvođenja novih poreznih opterećenja. Dapače, država je dio poreza na dohodak prepustila jedinicama lokalne samouprave, smanjen je porez, odnosno PDV na tisak, smanjene su trošarine za sve motorne benzine. Posebno treba odati priznanje na uspješnom funkcioniranju sustava državne što je zasluga ove Vlade. Na taj način osigurana je operativnost jedinstvenog računa, ali i učinkovitija kontrola trošenja državnog novca, te transparentnost državnog proračuna. Ovogodišnji obračun državnog proračuna je naravno posljedica stabilnog makroekonomskog stanja u 2007. godini i svi makroekonomski pokazatelji su više nego pozitivni od rasta bruto domaćeg proizvoda koji je iznosio 5,6% što je naravno rezultiralo i porastom bruto društvenog proizvoda po glavi stanovnika sa 7700 na 8500 eura, odnosno povećanje za 10,3% Značajno je smanjena i nezaposlenost u Republici Hrvatskoj i ta stopa je bila najniža do sada otkad je suverene Hrvatske. Hrvatski poduzetnici su poslovali najbolje u posljednjih 5 godina te ih je 68% ostvarilo dobit. Naravno da je ovakva stabilna makroekonomska situacija se odrazila i na strane investicije u Hrvatskoj i ulaganja koja su također u 2006. godini rekordna, iznosila su 3,6 milijardi eura ili 888 milijuna eura više nego u 2006. godini. Ovakav godišnji obračun državnog proračuna potvrđuje činjenicu da je u sustav državnih financija u potpunosti uveden red, da država ima financijsku stabilnost, da se preko realno planiranog proračuna uspješno provodi razvojna i socijalna politika ove Vlade te da se uredno izmiruju obaveze prema svim korisnicima državnog proračuna. Hvala lijepa.

Pa možemo sa zadovoljstvom reći da je pred nama izvješće o najboljem proračunu u povijesti Republike Hrvatske. Dakle, sve čestitke Ministarstvu financija, naravno i ukupnoj Vladi koja je uspjela u ovaj proračun unijeti takve statističke pokazatelje koji, i ako se zlonamjerno tumače, još uvijek su dobri. Ja ću spomenuti samo ponovo povećanje prihoda za 13,8%, rashoda za 13,7%, najveće povećanje prihoda do sada i tu treba dodati financijsku disciplinu konsolidirano vođenje bilance i silne napore koje je resorno ministarstvo uložilo zajedno sa cijelom Vladom da se smanji deficit opće države koji je ovdje došao na 2,3%. Što to znači? Sjetimo se da je negdje 2002., 2003. bio preko 6%, 6,4%. Sa 6,4% na 2,3%, to je ogroman napor koji ja ne pamtim da je zabilježen u bilo kojoj europskoj zemlji u tako kratkom vremenskom razmaku. Što znači smanjiti deficit uopće države za pola postotka ili za jedan postotak vidimo kod zemalja koje imaju puno dulju tradiciju u strogoj financijskoj disciplini poslovanja? Koliko muke i truda to zahtjeva, dakle ovo je podatak koji se definitivno mora isticati jer je utjecao i na smanjenje vanjskoga duga u onom dijelu koji za njega odgovara sama država utjecao je na planu investicija jer je ulio povjerenje stranim investitorima. Pa samo u svezi stranoga duga koji proizlazi iz ovoga proračuna treba istaći i stalno isticati. Za vanjski dug se vrlo često okrivljuje Vlada. Vlada je 2007. godine udio države u vanjskom dugu smanjila sa 40,8%, u odnosu na bruto nacionalni dohodak na 37,8%. Dakle, smanjenje koje je respektabilno u jednoj godini, koje je za pozdraviti i koje treba i dalje nastaviti. Sjetimo se da je taj udio još 2005. godine bio visokih 43,7%, a sada je 37,8%. Dakle, radi se o posljedici sveukupnih napora za smanjenja udjela države u vanjskome dugu. Preostali dio vanjskog duga banaka, poduzetnika itd. nije uvijek za kritiku jer velik dio tog duga se vraća u obliku investicija u proizvodnju i otvaranje radnih mjesta, povećanje bruto društvenog proizvoda itd. Dakle, moramo biti objektivni kod kritike povećanja ukupnoga duga u kojem je država pokazala kako se bori za smanjenje svog udjela u njemu. Jedno od glavnih posljedica toga je i povećanje povjerenja vanjskih investitora pa su vanjske investicije također 2007. o kojoj govorimo dosegle rekord, najvišu razinu u povijesti. One su iznosile 3 milijarde 600 milijuna dolara, to je apsolutno najveća investicija, a to je posljedica općeg povjerenja. Osim svih elemenata o kojima sam govorio i jedne opće političke klime na koju moramo jako paziti jer povjerenje je krhko poput najkrhkijeg stakla pa samo jedna izjava nekog nekog uvaženog političara o lošoj situaciji u hrvatskom gospodarstvu, u pravosuđu itd. može uplašiti, uzdrmati vanjskog investitora i smanjiti vanjske investicije. Zato je odgovornost svakoga od nas u poziciji i opoziciji kada govorimo misliti na realnost koju moramo prikazati, a ne crnim brojkama koje iz političkih razloga ili politikanskih bojamo u crno obeshrabriti vanjske investitore jer to se vraća kao bumerang cijeloj državi. Ja bih ovdje upozorio još na nekoliko interesantnih stvari. Naime, u ovom proračunu imamo elemente razvojnog proračuna i elemente socijalnog proračuna. Ja bih podsjetio da su u 2007. godini subvencije prema trgovačkim društvima u javnom sektoru porasle 6%, preko 2 milijarde kuna, da su subvencije poduzetnicima izvan javnog sektora porasle čak 19% ili preko 4 milijarde i 280 otprilike milijuna kuna. To je bila posljedica politike ulaganja u malo poduzetništvo, u obrt, u srednje poduzetništvu, u poljoprivredu. Dakle razvojni projekt u ovim brojkama je jasno ocrtan. U isto vrijeme, jedno od ogledala socijalne politike ove države i ovoga proračuna jesu naknade građanima. U isto vrijeme su mirovine porasle za 6,2%, porodiljne naknade preko 7%, 7,2%, dječji doplatak preko 30% ili 1,9 milijardi kuna. Dakle, definitivno proračun koji je bio i poticajni i socijalni, što je za pozdraviti. I nešto što ja uvijek izračunam u svakom proračunu. Koliko je iz ovog proračuna išlo na sanaciju posljedice rata u Hrvatskoj? Agresija na Hrvatsku, kažu to je tema o kojoj više ne smiješ govoriti, to je iza nas. Kad sam zbrojio stavke koje se odnose na davanja, a koja su posljedica rata, onda sam izračunao da još uvijek 10% proračuna ide na sanacije ratnih šteta, bez obzira da li u obliku investicija ili u obliku davanja onima koji su to temeljem zakona zaslužili. Dakle 10% proračuna. Da nije bilo rata, bilo bi usmjereno i u ove poticaje i u ova socijalna davanja, kakav bi tek onda bio rezultat i kakva bi to bila slika? No, mislim da mi je dužnost reći nešto i o onom dijelu proračuna koji se odnosi na zdravstvo. Siguran sam da to postaje zapravo najbolnija rashodovna stavka hrvatskog proračuna. Dakle, zdravstveni dio proračuna dosegao je 15% državnog proračuna ili 7,5% otprilike bruto nacionalnog dohotka i to je vrh koji smije doseći izdatak za zdravstvo. Na žalost, uz takve izdatke mi godišnje kumuliramo gubitak između 3 i 4 milijarde kuna koje ministarstvo vratolomijama krpa u rebalansima. Kako dugo će to moći, ne znam i ovdje treba naći sigurno trajno rješenje u reformi zdravstva u koji ne treba ugraditi velike mudrosti nego treba kopirati ono što su učinile ostale europske zemlje. No, u ovom proračunu u tom zdravstvu zaista vidimo da je proračun, država ili ako hoćete Ministarstvo financija da su bili skloni razvoju narodnog zdravlja u Hrvatskoj jer su izdaci doista ne samo ispunili izvršenje plana u svim stavkama od primarne zdravstvene zaštite, od izdavanja za lijekove, od bolničke zdravstvene zaštite nego su čak financirali i nešto što baš ne bi trebalo financirati onako kako jesmo, a to su naknade za bolovanja. Ja ću podsjetiti da smo 2007. godine imali 30 milijuna dana bolovanja, prevedeno u radne godine imali smo 110 tisuća radnih godina bolovanja. To je porast u odnosu na prethodnu godinu otprilike 8,4% koliko sam izračunao, 8,38%. To je nedopustivo. Treba ispitati uzroke, treba se boriti protiv toga. Ne možemo socijalne probleme ili bilo koje druge probleme prebacivati na teret zdravstva. O sanaciji naravno znamo svi da je saniran dug veledrogerijama i na taj način omogućeno normalno funkcioniranje. Ja bih samo spomenuo investicije sa stavke Ministarstva zdravstva. Dakle to je bila godina dobrih investicija u zdravstveni sustav, pa bih samo podsjetio da je investirano u KBC Rijeku 24 milijuna kuna, KBC Zagreb 32 milijuna kuna, KB Dubravu 27 milijuna kuna, Opću bolnicu Zabok 33 milijuna kuna itd. itd. Da je iz kredita Vijeća Europe idu tri kredita, jedan 46, jedan 61, jedan 97 milijuna kuna. Da imamo kredit Svjetske banke za investiciju u zdravstvo od 36 milijuna kuna. U informatizaciju je 2007. investirano preko 12,5 milijuna kuna. Moram reći da je posebna stavka hitne intervencije u kardijalnim bolestima spasila stotine života, umiranje od akutnog infarkta se značajno smanjilo, to je koštalo 14 milijuna kuna što je ministarstvo financiralo. Zanavljanje stare opreme 40 milijuna, skupi lijekovi itd. itd. Dakle te godine, te uspješne 2007. je resorno ministarstvo , odnosno Vlada bila široke ruke i za zdravstvo, iako kažem tu treba načiniti temeljite reforme jer ne znam da li je na dugu prugu to ostvarivo. I zaključno. Da nije 2007. bio ovakav dobar proračun, svjetska kriza 2008. sigurno bi se jače odrazila na Republiku Hrvatsku, zato treba prihvatiti ovo izvješće. Hvala. Hvala lijepa. U 16,41 je prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Imamo jednu repliku. Gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan održao jedno izlaganje koje je u skladu s ovim što smo rekli, kao da nismo u istoj situaciji, odnosno ne gledamo iste brojke. I govorio je o tome da se smanjuje udio državnog u ukupnom inozemnom dugu Republike Hrvatske kao da on nije 35 milijardi eura danas, viši nego ikad u odnosu na prošlu godinu 15% viši nego prošle godine, prevađajući drugim rječnikom svako dijete koje se u Hrvatskoj rodi automatski je zaduženo za 8 tisuća eura. Znači gospodine Hebrang to su podaci koji su dosta teški i koje ne možete uljepšavati na način da smanjujete postotak države kao da se ovaj ostatak Vlade i onoga tko je na vlasti ne tiče. A s drug strane rekao sam, posljedica proračuna 2007. godine je inflacija od 8% u ovoj godini. Zato bez obzira da li je on ostvaren u 100%, da li su prihodi ostvareni veći ili manji, ali izravno posljedica tog proračuna je inflacija i lošiji život hrvatskih građana u ovoj godini. Hvala lijepo. Kolega Maras nije pročitao točku dnevnog reda, govorio sam o izvršenju za 2007. godinu, jer je to tema, a u tome je udio države u ukupnom vanjskom dugu smanjen sa 40,8% bruto domaćeg produkta na 37,8%. To su brojke koje čak i vi ne možete preokrenuti u negativne jer su izrazito pozitivne te značajno smanjenje udjela države u vanjskom dugu, o 2008. ćemo raspravljati uskoro. Što se tiče utjecaja politike 2007. na 2008. pa elementarno znanje vam mora iz ekonomije i makrofinancija, a svaki zastupnik bi ga morao imati, pokazati da 2007. nije bila ovako kvalitetna, velika svjetska kriza 2008. bi imala još teže posljedice. Hvala Bogu da ih nije imala i da je ovaj proračun bio takav. Na inflaciju 2008. godine ne utječe ovaj proračun iz 2007. nego utječu hipotekarni krediti američkih banaka, vidjeli ste dramu koja se događa sada u sanaciji tih banaka, poskupljenje hrane, poskupljenje energenata itd. Dakle ne smijemo miješati kruške i jabuke i jedan dobar posao zasjeniti sa nečim što je nastalo kao posljedica svjetske krize. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. kolegice i kolege zastupnici. Godina 2007. je godina koju su obilježila povoljna makroekonomska kretanja pri čemu prvenstveno mislim na značajno smanjenje fiskalnog deficita za 0,7% koji je iznosio u konačnici 2,3% što je čak za 0,7% manje od razine europskih kriterija. Gospodarski rast se u posljednje četiri godine kretao na razini od 4,8% s trendom ubrzanja rasta pa je u 2007. godini zabilježen realni rast bruto domaćeg proizvoda u iznosu od 5,6%. Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika povećan je sa 7 tisuća 700 eura u 2006. godini na oko 8,5 tisuća eura u 2007. godini. Smanjena je nezaposlenost i važno je reći da je broj nezaposlenih osoba bio manji u svim mjesecima 2007. godine u odnosu na 2006. godinu. Tako je u prosincu 2007. godine registrirano oko 38 tisuća 700 ili 13,2% manje nezaposlenih osoba nego u prosincu 2006. godine što je rezultat dobro vođene gospodarske politike Vlade Republike Hrvatske. Uz to kad je o proračunu riječ moramo naglasiti da su u 2007. godini rješavana neka ključna pitanja kao što su osiguravanja dodatnih sredstava za podmirenje dospjelih osoba u zdravstvu, sredstava za besplatne udžbenike i prijevoz srednjoškolaca, povećanja subvencija poljoprivrednicima, povećanja naknada za nezaposlene i povećanja dječjeg doplatka. Kada je poduzetništvo u pitanju onda posebno želim naglasiti da su programi poticanja poduzetništva i poslovnog okruženja u zadnje tri godine povećani za 2,1 milijardu kuna. Samo za razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva izdvojeno je 294 milijuna kuna i to za provođenje programa poticanja proizvodnje, razvoja malog gospodarstva, unapređenja poticanja ulaganja, promicanja poduzetništva, razvoja obrta i obrazovanja obrtnika, te stvaranja obrtnog registra. Također se subvencioniranju kamate za kredite i daju potpore poduzetništvu. Treba napomenuti i da su sredstva za poljoprivredu i ribarstvo u posljednje tri godine povećane za 1,2 milijarde kuna. Posebno naglašavam da se proračun Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa u zadnje tri godine povećao za 2,5 milijardi kuna. Naime, hrvatska Vlada svjesna je da je potrebno unaprijediti obrazovni sustav i uvjete školovanja, te uskladiti stjecanje stručnih znanja i sposobnosti s potrebama tržišta rada. Kroz obrazovni sustav Vlada želi stvoriti kvalitetnu i stručnu radnu snagu koja će podići hrvatsko gospodarstvo na više razine gospodarskog razvoja. Tako su svim učenicima osnovnih škola i prvog razreda srednjih škola osigurani besplatni udžbenici te im je osiguran besplatan prijevoz. U okviru populacijske politike zaštita majčinstva i roditeljstva je stavljena u središnji plan, te je osnažen sustav naknada i porodiljnih dopusta. Ukupna izdvajanja za populacijsku politiku povećana su u odnosu na 2006. godinu za 1,1 milijardu kuna u 2007. godini. Na kraju želim naglasiti da se proračunom za 2007. godinu izdvajanja za mirovine povećavaju za 6% u odnosu na prethodnu godinu, dok su izdvajanja za zdravstvo i socijalnu skrb povećana za 19%. U tih 19% isto je tako uključeno jednokratno ulaganje u zdravstvo od 1,7 milijardi kuna zbog rješavanja dugogodišnjeg problema dospjelih obveza. Zbog svega navedenog dajem punu potporu izvješću godišnjeg obračuna proračuna za 2007. godinu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege. Proračun u iznosu za 2007. 108 i pol milijardi u odnosu na ukupan GDP od 275 milijardi. Znači riječ je o upravljanju sa preko 40% novca ove zemlje. Riječ je o upravljanju sa 40, preko 40% novca onoga što Hrvatska stvori, vrijednosti koje hrvatski građani stvore. Gledajući makroekonomske pokazatelje o kojima sam pričao i pričat ću HNB-a ne mogu biti zadovoljan. Ukupan javni dug raste tempom od 6% GDP-a godišnje, bruto društvenog proizvoda. 20 milijardi kuna godišnje. Dinamika gospodarskog rasta koja je stjecajem okolnosti u 2007. bila 5,6%, zbog velike osobne potrošnje, zbog isplate duga umirovljenicima prodajom hrvatskih telekomunikacija što je generiralo 6 milijardi novih kuna u sustav koje su uglavnom potrošene za osobnu potrošnju i doprinijela je sa 2 postotna poena indeksom od gospodarskog rasta prema 5,6%, bez toga bi rast bio 3,6%. Na žalost tako dinamika rasta koja će u sljedećoj godini 2008. biti na razini 3,7%, a ukoliko mu dodamo inflaciju od 7,6% je duplo manja od inflacije. I onda priča o povećanju 3, 4% bruto plaće padaju u vodu budući da inflacija pojede sve što naraste i građani će na svojoj koži u svakom slučaju i osjetiti, ali i već su mogli osjetiti promjene u smislu pogoršanja pogoršanja kvalitete samog standarda i to je nešto što je neosporno, to je nešto oko čega nitko ne dvoji i to je nešto s čime se svi slažu. Ono što moram naglasiti je gledajući i negativnu tekuću bilancu, znači pokrivenost uvoza izvozom, ona nikad nije bila negativnija i na razini od 13 milijardi dolara. Dva su načina da se ta negativnost plati. Jedan je povećanje domaće proizvodnje izvoza, a drugi je rasprodajom nacionalnog bogatstva. Na žalost povećanje domaće proizvodnje izvoza se ne ostvaruje i ono što se dogodilo u 2007., a to je prodaja nacionalnog bogatstva kroz prodaju paketa dionica hrvatskih telekomunikacija je jedan od generatora rasta koji je zapravo na neki način i odgovoran da pokrije ovaj manjak. Bez sustavne gospodarske politike, strateške gospodarske politike nema ni povećanja plaća, nema ni plaćanja tog vanjskog duga i to su svi efekti koje u to vode. Navest ću vam jedan primjer. Preko 3 milijarde kuna hrvatska država daje u subvenciju u poljoprivredu. Mi izvozimo nešto malo više od 5 milijardi poljoprivrednih proizvoda. Znači mi dajemo u subvencije 60% našeg izvoza, dok smo samo u srpnju ove godine u odnosu na prošlu godinu, srpanj prošle godine registrirali 30% veći rast uvoza poljoprivrednih dobara. To je ozbiljan problem s kojim ćemo se susresti pogotovo u sljedećoj godini i ne usuđujem se reći kakve će on reprekusije imati na naše građane, ali i na fiskalnu politiku. Što se tiče samih prihoda poslovanja spomenuto je u raspravama pojedinih kolega da se proračun punio znači i rastao rekordno, no činjenica je da je rastao dijelom i zbog novog zaduživanja od 11 i pol milijardi. To isto tako isto treba reći i od toga ne treba bježati. Pročitat ću neke stavke koje mi se čine bitne. Poticanje zapošljavanja, znači kada. Mi smo navikli svi u Hrvatskoj na redistribucijsku politiku, znači privatni sektor, poduzetnici ostvare nešto, nakon toga država uzme svoj dio i onda država raspoređuje ovisno o tome, ovisno o politici u određenom trenutku državnoj kome šta treba za određene potrebe u socijalnom, kulturnom i svakom drugom smislu. No međutim, nije teško potrošiti. Novac nije teško potrošiti. Teško ga je stvoriti i teško ga je usmjeriti na kvalitetno razvojne programe i stoga me zapravo …/Govornik se ne razumije./… i šokiralo da je npr. za poticanje izvoza ove godine pri stavici Ministarstva gospodarstva utrošeno samo 11 milijuna kuna. Za poticanje za zapošljavanje u odnosu na iznos koji je predviđen je utrošeno 8 milijuna kuna manje. Znači ta stavka nije do kraja iscrpljena. Središnji državni Ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU ima izvršenje sa 60%, kao da to nije strateška stvar za hrvatsko gospodarstvo. U ukupnoj stavci gospodarstva i poduzetništva izvršenje je manje za 40 milijuna kuna, no usporedan podatak Vlade Republike Hrvatske njena administracija je potrošila 20 milijuna kuna više u 2007. godini. Fond za razvoj i zapošljavanje također 15 milijuna kuna manje. Ja sam čitajući ovu slikovnicu naišao na jedan tekst koji je vrlo bitan, a u skladu je sa duhom opredjeljenja kojem smo dali podršku i u petom mjesecu u mjesecu svibnju ove godine, a tiče se Europske povelje o lokalnoj samoupravi, kaže pravednija raspodjela poreznih prihoda s obzirom na regionalni razvoj. E sada ovako, samo u ovoj godini i u prošloj, ovaj Sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donio niz zakona kojima se direktno smanjio prihod jedinicama lokalne samouprave. Podsjetit ću vas na neke od njih. Zakon o preraspodjeli poreza na dobit, znači tim preraspodjelom poreza na dobit u usporednim tablicama za dvije godine sa starim i novim izračunom, ukupan manjak jedinica lokalne samouprave, to je statistika, to su podaci Ministarstva financija, to nisu moji podaci, je bio 1,9 milijardi kuna. Nadalje, Zakon o osobnom odbitku, tj. pomicanje osobnog odbitka sa tisuću 600 na tisuću 800 kuna, prema podacima predlagatelja, prema onim podacima koje je predlagatelj dao su direktno išli na štetu jedinica lokalne samouprave u iznosu od 290 milijuna kuna. To su podaci koje ste vi napisali u obrazloženju zakona, nisam ih ja pisao. Nadalje, jedinicama lokalne samouprave je limitirano zaduženje na 20% kao i trgovačkim društvima u javnom sektoru, tu se definitivno isto napravio odmah od decentralizacije ka centralizaciji. To je treći takav zakon. Suglasnost za zaduženje za 556 gradova i općina u Republici Hrvatskoj daje ministar financija. Pitam ja, kako ministar financija može bolje znati kakva je situacija u 556 jedinica lokalne samouprave? To je također jedan zakon treći u nizu koji nije pogodovao decentralizaciji. Da ne spominjem zakone o mijenjanju određenih članova i suglasnosti na ravnatelja škola, a vezano za osnivače, da ne spominjem tu jedan još čitav niz zakonskih propisa koji su u ovom ili onom dijelu pomakli nivo centralizacije u odnosu na ono što bi trebalo biti. Mi smo se jasno Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi predodredili da se sve odluke vezane za jedinice lokalne samouprave donose u dogovoru s njima pod a i druga stvar da se ide u decentralizaciju koja nije samo decentralizacija ovlasti i obaveza, nego i fiskalna decentralizacija. I žao mi je što ovih par zakona na taj način oštetilo, slobodno to tako mogu reći jedinice lokalne samouprave. I ja zato dvojim da je ovaj proračun za 2007., a pogotovo proračun za 2008. koji će doć i

interpretaciju gospodina. Zakone koje spominje, a koji su išli na štetu jedinica lokalne samouprave. To nije istina. dvadesetak načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave iz cijele Hrvatske, pa ja molim da digne ruku onaj koji je dobio manje prihoda u protekloj godini sa razine državnog proračuna u odnosu na prethodne godine. na prethodne godine. Prema onim informacijama koje imamo, evo i kolegica to zna, najviše je propatio Grad Zagreb, a milim da ipak tom jednom Robin Hudovskom politikom treba se i dalje baviti, uzet bogatima, a Grad Zagreb ima što dat i nama ostalima i na područjima od posebne državne skrbi, sve u cilju ravnomjernog razvoja cijele Hrvatske i podijeliti znači siromašnijim jedinicama lokalne samouprave što se upravo dogodilo u 2007. godine, šestoj i petoj. Imamo zaključno. Pet minuta u ima klupa SDP-a gospodin zastupnik Slavko Linić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. U ime kluba SDP-a napomenuo sam koliko je velika odgovornost znati čitati statističke podatke prateći raspravu možemo vidjeti zadovoljstvo većine u Hrvatskom saboru sa statističkim podacima. Možda je nama iz oporbe jasno da naša razmišljanje, naše čitanje i ne trebate primjećivati, ni uvažavati, ali vas ipak kao klub upozoravamo na način čitanja statističkih podataka od strane Narodne banke Hrvatske koja ne izražava baš tako velika zadovoljstva sa fiskalnom politikom u 2007. godini i rezultatima postignutih sa tom fiskalnom politikom u 2007. godini. Isto tako vas upozoravamo i na stručnjake iz Instituta za javne financije koje govore o tome kako se fiskalnim politikama ipak ne ostvaruju oni ciljevi gospodarske politike koje se očekuje. očekuje. Prema tome, možda malo manje zadovoljstva, a više pažnje i pokušati slušati određene poruke, dale bi možda i neke promjene u fiskalnoj politici koje su neophodne i za ovo krizno razdoblje u 2008. godini. Te poruke koje dobivamo su vrlo jasne. Rast bruto društvenog proizvoda je najvećim djelom iz potrošnje. Poruka je da tu potrošnju generira upravo preraspodjela ili raspodjela prihoda državnog proračuna ka socijalnim davanjima i ka javnoj potrošnji. To je nešto što upozoravaju stručnjaci i Narodne banke i stručnjaci Instituta javnih financija. Također pokušaj koji govori da tako jaka potrošnja neće dati efekata u borbi protiv one one slabe pozicije ili vanjske ranjivosti Republike Hrvatske a isto tako neće dati efekata u borbi borbi protiv neefikasnosti u davanju izravnih i neizravnih potpora u gospodarstvu. To su poruke koje bi trebalo čuti. Trebalo bi nešto promijeniti i tog trenutka mislim da bi efekti u novoj fiskalnoj godini koja je pred nama mogli biti i veći. Ako obrnuto vidite samo svoju istinu evidentno je da tih bitnih promjena neće biti. Što Klub SDP-a veli da nas čini posebno nezadovoljnim? U redu je. Povećana su socijalna davanja u proračun. Ali nažalost nisu otišle ni u sređivanje mirovinske reforme i kompletno rješavanje problema i mirovinskog sustava generacijske solidarnosti niti štednje. Nisu riješeni. I isto tako vrlo jasno ali sami ste to i naznačili povećana socijalna davanja nisu riješili traume u zdravstvenom sustavu niti reformu zdravstvenog sustava. Prema tome povećana su a nažalost dva bitna segmenta naših društvenih odnosa nismo riješili. Isto tako velimo standard građana nije dobar. Nedvosmisleno svi podaci pokazuju da jedna trećina građana Hrvatske spada u siromašne. I prestanimo govoriti o tome da građanin koji kupuje automobil je bogati građanin i troši. Idemo na kategoriju automobila pa ćemo vidjeti da je većina to niskih vozila većinom sve na dug. S većinom sve na dug. Znači nemamo jednostavno riješeni ni životni standard građana. I zato je plaća bitna. I hvala Bogu da tada fiskalna politika može imati ulogu. Moj kolega je spomenuo … /Govornik se ne razumije./ … za niske plaće i nizak rast neto plaće, realni rast neto plaće u prošloj godini je prevelike dividende. Pa to je posao fiskalne politike. Ako su dividende znači nema radnik plaću, nema ulaganja pa postoji porez na dividende. To je ono o čemu se morate vi opredijeliti. Većina. Tu je oružje fiskalne politike. Okrenite novac u plaće. Okrenite novac u investicije. Da li pozitivnim ili negativnim promjenama u poreskoj politici i u fiskalnoj politici to odaberite ali to su promjene koje mi očekujemo od vas. I naravno što na kraju zaključiti? Vidjeli smo da su i povećana davanja u lokalnu samoupravu, investicije lokalne samouprave. Ipak je prošla godina bila izborna godina i očito da Vlada u tom dijelu i nije bila do kraja odgovorna. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.